Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege.

Molim vas uključite se. Glasujmo. Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 88 glasova za, 7 suzdržanih

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 88 glasova za, 7 suzdržanih i 11 protiv donijeta odluka

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 88 glasova za, 7 suzdržanih i 11 protiv donijeta odluka

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 88 glasova za, 7 suzdržanih i 11 protiv donijeta odluka kako ju je predložilo

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je sa 104 glasa za i jednim suzdržanim i 4 protiv

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je sa 104 glasa za i jednim suzdržanim i 4 protiv donijeta odluka

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 88 glasova za, 7 suzdržanih i 11 protiv

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 88 glasova za, 7 suzdržanih i 11 protiv donijeta odluka

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 88 glasova

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 88 glasova za, 7 suzdržanih i 11 protiv donijeta odluka

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 88 glasova za, 7 suzdržanih i 11 protiv donijeta odluka

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 88 glasova za, 7 suzdržanih i 11 protiv donijeta odluka

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 88 glasova za, 7 suzdržanih i 11 protiv donijeta odluka

Glasovanje je završeno.

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je sa 104 glasa za i jednim suzdržanim

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 88 glasova za, 7 suzdržanih i 11

Na redu je izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Žarka Tušeka da podnese izvješće.

Poštovani predsjedniče, uvažene kolegice i kolege Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 5. sjednici održanoj dana 6. studenog 2016. godine zahtjev Općinskog suda u Vukovaru upućen predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv Steve Culeja zastupnika u Hrvatskom saboru zbog kaznenog djela protiv javnog reda, izazivanja nereda iz članka 324. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona. Stevo Culej zastupnik je 9 saziva Hrvatskog sabora, te na temelju članka 76. Ustava RH i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv istoga ne može pokrenuti, niti voditi kazneni postupak. Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno sa 5 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke: Daje se odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika Steve Culeja po zahtjevu Općinskog suda u Vukovaru zbog kaznenog djela protiv javnog reda izazivanja nereda iz članka 324. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona. Mandatno-imunitetno povjerenstvo u svom radu se i dalje drži svog zauzetog načelnog stava da u slučajevima kada zahtjev za pokretanje i vođenje kaznenog postupka podnese Državno odvjetništvo odnosno sud odobrenje treba dati kako bi isti mogli nesmetan i neovisno obavljati svoju dužnost koja im je temeljem Ustava RH dana u nadležnost. Zahvaljujem. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Otvaram raspravu. Zaključujem. Ispričavam se, zastupnik Culej. Izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Kako neću govoriti u svoju obranu poštovani predsjedniče? Poštovane kolegice i kolege, prvo ću vas zamoliti da svi glasate, da budete zajednički u ovom nastojanju da se jedan zločin privede licu pravde, pa glasajte za oduzimanje imuniteta meni jer je to moja osobna želja u nastojanju da dokažem ne samo svoju nevinost, nego i 38 drugih slučajeva hrvatskih branitelja protiv kojih se u ovome trenutku vode postupci u gradu Vukovaru. Moram krenuti odnekle, a krenut ću i od ove zadnje izložbe 25 godina od okupacije Vukovara koja je sinonim zla i razaranje Vukovara koje se dogodilo kako u Vukovaru, tako i njezinim građanima. A ja koji sam isto učestvovao svim tim zbivanjima, pa tako isto i kod pretprošle Vlade u protu ustavnim nedjelima pokušaja postavljanja ćirilićnih ploča i postavljanja, dakle u Vukovaru dakle pod dirigentskom palicom Zorana Milanovića, Arsena Bauka, Ranka Ostojića i inih drugih uz vašu svesrdnu pomoć, nekih naravno koji ste prouzrokovali jedan nesklad u inače mirnom Vukovaru gdje svi unosimo jako velike napore ne bi li taj suživot živio, zaživio na dulja vremena a ne samo po potrebi od određene aktualne vlasti i korištenje kako Vukovara, kako njegovoga imena i njegovih stanovnika u političku borbu. Isto tako moram vam reći da sam neosnovano optužen u jednom političkom progonu, montiranom procesu u stilu nekih prošlih loših vremena gdje se na isti način kao prema 38 mojih prijatelja iz Vukovara, pa i prema meni na način da nas se diskreditira, da nas se obilježi kao one koji huškaju na nerede, kao one koji su problemi u našemu društvu, kao one koje treba procesuirati i dakle kažnjavati ne bi li se i na taj način nakon tih presuda na nama ostavila ljaga, pa da mi ne možemo nikako djelovati kako u političkom, tako i inom drugom životu u našoj Hrvatskoj. Dakle, to je jedan oblik borbe, specijalni oblik borbe koji se nastavlja protiv hrvatskih branitelja. Dobro mi je znamo kako se za vrijeme Domovinskog rata neki koji su sebe samo nazivali Hrvatima samo po tome što su rođeni na ovim prostorima, samo po tome su se zvali Hrvati, a inače sve drugo djelovanje je bilo naravno upereno protiv

Tuđmana, generala Bobetka, svih optužnica koje nas terete i progone ne bi li se obračunali sa zadnjom preprekom koja im stoji između vlasti nad hrvatskog naroda i sebe. Jedini smo mi koji se ne možemo nikada predati, jer mi nismo ni melem rana, niti lovor grana koja će nekoga pomaziti. Hoću reći protuustavno postavljene ploče u Vukovaru. Kada na samo jednoj adresi u Vukovaru postoji 11 prijavljenih građana, a to je ledina, dakle tamo nema ni temelja. Od tih 11 na toj adresi četvorica se stanovnika koji su prijavljeni nalaze u Srbiji u Srbiji u zatvorima za najteže oblike ratnog zločina koje su počinili na Ovčari. Ova šestorica nisu dostupni i za jedan je vjerojatno negdje davno zagubio mu se isto trag. To što se događalo u Vukovaru od po noći postavljenih ploča pod zaštitom policije koje su krili sa kombijima kada su prolazile kolone u Vukovaru. Ono što je izazvalo sve podjele u Vukovaru od duple kolone, podjele u našemu narodu to je ono što je netko organizirani kaos provodio nad hrvatskim braniteljima Vukovara. Postoje kaznene prijave prema Milanoviću, prema inim drugima i Ranku Ostojiću i svi po pitanju slučaju Savadoš i Pajčić preminuli hrvatski branitelj koji je doslovce umoren pred policijskom postajom. Šta je sa inim drugim slučajevima koji su se događali u hrvatskome Vukovaru? Kakav je to Vukovar grad heroj kojemu se svake godine svi zdušno idemo klanjati neki samo zbog dnevnica naravno, a neki iz pijeteta prema gradu žrtvi koji proganja oca dvojice umorenih hrvatskih mladića, oca Živkovića koji još dan danas nije pronašao jednog od svojeg sina. Kako nam to govori kada naš premijer o njemu govori bivši naravno gospodin Milanović kao o jednome starome fakinu, čovjeku koji je dao 2 sina. Gledam vaše podsmjehe i prezire, ali izdržat ću do kraja. Ostalo mi je još par minuta. Hoću vam reći, sav nesrazmjer ovdje ideologije koju mi ovdje svakodnevno u ovome Saboru i podjele u našemu društvu trpimo određeni na svojim leđima koje to duboko dira i povređuje, a isto tako i svih onih 11 tisuća koji su zbog mog pravednoga otpora jednoj strahovladi koje je glasalo za mene i dovelo me ovdje u Hrvatski sabor da govorim u njihovo ime na način na koji oni razmišljaju, na način da i oni imaju šansu da kažu svoj glas. U ovome trenutku dok se provodi 38 plus 1 ja procesa u hrvatskome u hrvatskome pravosuđu protiv nas u Vukovaru zbog ćiriličnih ploča koje su bile samo cilj podjele hrvatskoga naroda u Vukovaru u ovome trenutku dali u Vukovaru se provode istražne radnje za sve one zločine koji su bili prikazani na ovoj zadnjoj izložbi 25 godina od Vukovara. Za sve one zločine koji su počinjeni u Vukovaru, šta radi hrvatska policija, šta radi DORH, šta rade sudije? Sudije koje smo naslijedili iz nekih prošlih vremena koji su bili svjedoci umorstava, ubistava i ne znam čega i nisu nikako procesuirali ta nedjela. Policijom koju smo naslijedili raznoraznim dogovorima bez ikakve provjere pa i dan danas silovatelji u Hrvatskoj policiji rade u hrvatskome Podunavlju da žena koja dolazi u dolazi u policiju da prepozna svojega mučitelja silovatelja prepoznaje ga na ulici. Da ne kažem o svim drugim zločinima gdje svjedoče pojedinci građani iz Vukovara o osobama koje su im odvele njihove najmilije da se ti procesi uopće ne provode do dana današnjega. Šta se čeka? Da ti ljudi živi svjedoci pomru. Kada se sjetim samo da je Radinko Alavanja šef teritorijalne obrane Borova Sela oslobođen zbog nedostatka dokaza, a samo u školi u jednoj noći je 35 građana Hrvatski i građanki umoreno, odvedeno šlepom na pola Dunava i bačeno u maticu Dunava. Šta radi DORH po svim tim slučajevima? Kako je moguće da jedan sudac na tri godine osudi čovjeka koji je svojim nedjelom prouzrokovao smrt 12-orice redarstvenika u Borovom Selu? Kako je to moguće u savremenoj Hrvatskoj? Kako je to moguće, pitam vas gospodo zastupnici. Vidim da ću imati jako prilike da vam odgovorim pa ću na ovome završiti, u ime grada Vukovara u ime hrvatskih branitelja u ime svih žrtava, odstranite sve dvojezične dvopismene natpisne ploče postavljene u Vukovaru jer su postavljene uz kršenje ustavnih, zakonodavnih, žrtvoslovnih i moralnih načela, te se nisu stekli uvjeti za provođenje toga zakona, iz svega ovoga što sam vam upravo naveo. Hvala vam lijepa. Hvala zastupniku Culeju. Za povredu Poslovnika javio se zastupnik Bauk. Poslovnika koji govori o temi. Mislim da ste gospodina Culeja trebali upozoriti da se drži teme, a tema je skidanje imuniteta zbog konkretnog slučaja, na ne zbog općih okolnosti u kojima se taj slučaj dogodio. Možemo o tome provesti posebnu raspravu imali bi tu šta reći. Zahvaljujem. Po mojoj osobnoj procjeni nije se značajno udaljio od teme, znači veže se za ono zbog čega će se glasovati uopće o ukidanju imuniteta. Ono što bih samo molio, molio bih da i u nastavku rasprave dostojanstveno obnašamo dužnost saborskih zastupnika i mislim da o nekim stvarima možemo trezvenije i normalnije razgovarati nego prethodnih godina. Zastupnik koji se prvi javio za repliku je zastupnik Željko Jovanović. Pa rasprave Steve Culeja u ovom Sabora zapravo ne bi zasluživale nikakvu repliku, trebalo bi ih ignorirati zato što sve on što govori, govori zapravo na način da raspiruje netrpeljivost u hrvatskom društvu. Ali ono što je danas izgovorio moram dva puta je to rekao i ja moram reagirati, budući sam bio i sam član vlade Zorana Milanovića dakle vlada Zorana Milanovića, a pogotovo članovi te vlade koju je poimenično spomenuo Arsen Bauk i Ranko Ostojić nisu učinili ništa protuustavno u Vukovaru nego su učinili upravo ono što je bilo sukladno zakonu i odlukama Gradskog vijeća grada Vukovara koje su donešene između ostalog u suradnji sa HDZ-om. Prema tome zamolio bih gospodina Culeja da svoje kazneno djelo ne brani napadajući neosnovano sve ostale. Hvala lijepo. Hvala zastupniku Jovanoviću. Odgovor zastupnik Culej. **Culej, Stevo (HDZ)** Moje kazneno djelo opisano je u 180 stranica ovoga fascikla sa 17 svjedoka u kojemu jedan od svjedoka je dozapovjednik specijalne policije Vukovarsko-srijemske, a drugi je donačelnik policije Vukovarsko-srijemske pa će biti razvidno na sudu vidjeti odluku toga istoga suda na svjedočenje navedenoga dvojca. Svi ostali su hrvatski branitelji koji su isto tako nepravedno, neopravdano, nemoralno krajnje nisko optuženi

gospodine Culej molim vas pričekajte, ja sam već jednom zamolio, molim saborske zastupnike da se suzdrže od komentara dok nemaju pravo govora. Izvolite. Kada god bilo tko u Hrvatskoj kaže nešto što ne odgovara određenoj gospodi, to se naziva govor mržnje. Ja to osobno zovem govor istine, govor pravde ili bar želje za tom istom pravdom. Hvala. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Danas je 25. studeni 2016. godine, a vlada Tihomira Oreškovića njoj je povjerenje izglasano u Saboru 22. siječnja 2016. godine, dakle prije 10 mjeseci i 3 dana. Dakle 10 mjeseci i 3 dana ona nenarodna vlast više nije vlast, a na nekim institucijama u Vukovaru još uvijek stoje dvojezične zakonite ploče za koje vi tvrdite da su postavljene neustavno i nezakonito, pa budite face i skinite ih. Hvala. Hvala zastupniku Bauku. Odgovor na repliku zastupnik Culej. **Culej, Stevo (HDZ)** Ja sam svoju facu dokazao u Domovinskome ratu po bojišnicama od Vukovara do Dubrovnika i sa 9 odlikovanja koja sam dobio od pokojnog predsjednika i meni više dokazivanje face nije potrebno. Ćirilične ploče će se skinuti naravno kada se steknu adekvatni uvjeti koje ćemo mi u ovome Hrvatskome saboru nadam se provesti. A isto tako gospodine Bauk i vi bi trebali biti faca pa stajati iza svojih djela pa probati vratiti ponovo onaj dio ploča barem samostalno kao što smo ih mi samostalno skidali u Vukovaru. Hvala zastupniku Culeju. Zastupnik Miro Bulj se javio za repliku. **Bulj, Miro Vukovar je grad heroj, Vukovar je mjesto posebnog pijeteta. Sve što se događalo od Vukovara od donošenja zakona o dvojezičnosti u takvome mjestu nakon kratkoga vremena gdje se ljudi iz tih krajeva koji su obranili Vukovar, ne samo građani Vukovara nego i brojni građani sa područja RH pa pa i moji Sinjani Ivica Poljak Sokol i Andrija Alčić su ostavili veliki obol. I zaista te obitelji nisu trebale trpjeti taj teror na tako svježim ranama a brojni ljudi, brojne obitelji nisu pronašle svoje sinove, svoju djecu a za brojne se ni danas ne zna. Zaista sa ovoga vremenskog intervala od Domovinskoga rata žalosno je što se Vukovar provlači na ovaj način, što su političke elite donosile zakone, sjećamo se HDZ-ova Vlada je donijela Zakon o dvojezičnosti i što je to implementirano u Vukovaru. Ali zaista to ne doprinosi suradnji Srba Srba i Hrvata na području Vukovara, to dijeli taj narod i zasigurno časnim ljudima Srbima koji su branili RH kao i Vukovar to ništa ne donosi. Ovdje se otvaraju rane koje se nisu smjele otvarati i isključivo svih vlasti da bi stvarali podjele, da bi na ideološkim podjelama, na žrtvama Vukovara gradile svoje političke karijere i da bi opstali na političkome tržištu. I zaista sramotno sramotno je da su se u Vukovaru otvarale rane na ovaj način. Hvala. **Petrov, Božo Zastupnik Nenad Stazić, javio se za repliku. **Stazić, Nenad (SDP)** Dvojezične ploče koje su temeljem Ustava i zakona postavljene u Vukovaru a koje ste vi vandalski razbijali još uvijek su tamo, tamo su, na tim istim zgradama i ja ne znam zašto se vi obraćate Milanoviću, Jovanoviću, Ostojiću, Bauku kada imate Plenkovića, se ne čuje./… Imate gospodina Petrova, zašto njega ne prozivate? Zanima me hoće li Bulj glasati za skidanje vašeg imuniteta kada vas tako zdušno brani. Ako mislite da to ne valja, da taj zakon ne valja, pa tražite od tih koji su vas stavili na listu i zbog kojih ste ovdje u Saboru da taj zakon izmjene. Tražite od MOST-a da raskine suradnju sa HDZ-om ako se sa time ne slaže, ako imate te petlje. Hvala zastupniku Staziću. Odgovor na repliku zastupnik Culej. **Culej, Stevo (HDZ)** Kolega Staziću vi govorite o nekim budućim vremenima koja se tek trebaju dogoditi a moj slučaj dolazi iz bliske nam prošlosti vaše Vlade, o tome je razlika. I ja ovdje se obraćam vama iz toga razloga da ukažem na onu nemoralnost i nelogičnost slijeda koju ste vi proveli upravo sa posebnom namjerom da prouzročite kaos u gradu Vukovaru. U tome je stvar. A ovo što će se tek dogoditi to ćemo tek se izglasati. A ja znam zašto sam ja u ovom Hrvatskom saboru isto kao i vi zašto znate zašto ste u ime čega i zbog koga. Hvala zastupniku Culeju. Zastupnica Marija Jelkovac javila se za repliku. **Jelkovac, Marija Kolega Culej, razumijem apsolutno sve ovo o čemu ste govorili. I ono što moram reći, žao mi je da se u gradu Vukovaru, u gradu heroju zaista nije imalo osjećaja za trenutak. Tamo je ustvari došlo do toga da se na silu odgovori silom. Jer možemo zaista reći da dok nisu bile zaliječene sve rane onih koji su u Vukovaru propatili nije bio trenutak za postavljanje dvojezičnih ploča. U Vukovaru još uvijek šeću zločinci i oni koji su žrtve tih zločinaca moraju to gledati. Mislim da je ova reakcija bila ustvari reakcija na nepravdu. I vjerujem kolega Culej da ćete se pred institucijama ove države obraniti i da ćete dokazati da ono što ste napravili je ustvari bila reakcija ne nešto što se podvelo pod zakon a ustvari pitanje je koliko srpskog stanovništva jeste u Vukovaru i da li su ti podaci kojima se baratalo točni i da li su zaista postojali uvjeti koji su u zakonu propisani da se dvojezične ploče postave. Vjerujem da će svi hrvatski branitelji protiv kojih se vode optužnice dokazati svoju nevinost i da će toj priči ubrzo doći kraj. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Culej. **Culej, Stevo (HDZ)** Hvala poštovanoj kolegici, to što se dogodilo u Vukovaru, taj čin, to je bio samo posljednji krik Vukovaraca za pravdom, posljednje upozorenje svima nama u ovome društvu da se ne može dovijeka gaziti žrtva satjerati uza zid i ne dati nikakvu drugu mogućnost i načina da se brane nego na jedini još donekle dozvoljeni način. Sve ostalo što je proisteklo iz protesta protiv ćiriličnih ploča izašlo je iz trenutka, izašlo je iz zloupotrebe policije i načina rada i djelatnosti policije u samome Vukovaru. Hvala zastupniku Culeju. Zastupnik Glasnović javio se za sudjelovanje u raspravi. Poštovani predsjedniče Sabora, ključno pitanje je ovo tko u zdravom razumu ko razmišlja na logičan način i opće razmišlja da se uspostave ćirilične ploče u Vukovaru. Grad, to je ključno pitanje, grad koji je razoren, ubijene tisuće ljudi, gdje ono što se događalo 45 godine u travnju se opet dogodilo, ovaj puta se dogodilo pod jednim simbolom prvo 45. su sinuli, ja bi molio malo kad raspravljamo viceve pričate, znam da to vas ne zanima, skinuli su 45. kokardu i stavili petokraku, ovaj zadnji … i ovaj petokraku i stavili kokardu. Kome je u zdravom razumu razumije, tko je to donio odluku da se stavljaju ćirilične ploče kad je 95% žrtava u ovom ratu na teritoriju Hrvatske, u BIH sve dolje do Kosova počinili su velikosrpski imperijalizam šta pod kokardom, šta pod petokrakom, i još se traže tisuće nestalih. Neki su … i mi ovdje imamo čovjeka, mi ne bi sjedili sad ovdje i jeli ručak za 20 kuna da nema glava kao mister Culej ovdje itd. Mozak mora stat. Ko govori ovdje uopće, jer to tabu tema sada da se govori o tisuće nestalih koje moramo naći, jer tabu tema da se govori o ratnoj odšteti … koja iznosi 34 milijarde dolara a vi ste gospodo platili samo, pokrenuli ste sad jedan proces na Međunarodnom sudu u Ženevi da se isplati četnicima mirovine koji su ovdje razarali ovu zemlju i okupirali skoro trećinu hrvatskog teritorija. Jel to izdaja i veleizdaja? Treće, povratak arhive iz Beograda, cijela državna riva je dole, šta mi radimo? Šutimo, skidamo gaće svakome, klanjamo se činovnicima ovdje, stranim činovnicima nego da uredimo svoju kuću. Dupli standard, još bi nešto rekao, nedavno na TV Jadran bio je ministar MUP-a vaš moj nikad nije bio niti će biti, koji veliča petokraku simbol pod kojim je ubijeno od 1918. do kraja ovog stoljeća 110 milijuna ljudi. Pun je kofer Hrvata,

(MOST)** Ja bi vas molio da se držite konteksta i same teme. **Glasnović, Željko (Nezavisni)** To je tema. Njih smeta Stevo Culej a ne smeta im OZNA, Aleksandar Ranković koji sad ima i spomen ploče ovdje i trg krvavog bravara, desetog najvećeg masovnog ubojice. I vi govorite o katarzi, o pomirenju, o istini sram vas bilo, izađite iz ovog prostora. Hvala. Ja bi zaista molio, mislim da i zadnjih petnaestak minuta rasprave pokazalo je da se može raspravljati a ne samo provocirati nego i vrijeđati. Molio bi zaista ako se držimo teme da onda možemo i razgovarati normalno i o ovakvim temama koje zaista jesu bolne. O njima se treba raspravljati ali ne na način koji vrijeđa. A istina se uvijek može iznijeti i ne na takav način. Prvi zastupnik koji se javio za repliku na izlaganje zastupnika Glasnovića je zastupnik Arsen Bauk. Hvala. Napamet je palo HDZ-u 14. srpnja 2009. godine. Eto to vam je odgovor na pitanje. Zahvaljujem zastupniku Bauku. Odgovor na repliku zastupnik Glasnović. **Glasnović, Željko (Nezavisni)** Mene nije briga kome je to na pamet palo, ali uvijek se odluke koje nisu razumne i logične mogu poništavat. A to je zdrav razum. Gore je otvorena rana na koju vi stavljate flastere koji to neće riješiti. I bez istine i pravde mi nemao ni demokracije, imamo sud i demokraciju u kojoj sad živimo i metalno stanje iz bivšeg sustava. Zahvaljujem zastupniku Glasnoviću. Zastupnik Darko Parić javio se za repliku. **Parić, Darko (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo da ponovimo gradivo, znači 2009. godine HDZ u Gradu Vukovaru zajedno sa ostalima je donio takvu odluku obojici kolega. Ali ono što je fascinantno meni je fascinantno licemjerje HDZ-a, ono savršeno fascinantno. HDZ je donio odluku da te ploče trebaju biti tamo, SDP je odluku koju je HDZ donio sprovodio. I kolega Culej vi ste u tom momentu djelovali mimo zakona koji je vaša stranka donosila prije toga. To je zbilja fascinantno. Ono što je još fascinantnije u svemu tome, ovdje glumite junake, vi pogotovo velikog junaka koji se buni i drči protiv svega toga, pa godinu dana imate vlast u ovoj zemlji već, godinu dana niste skinuli te ploče, još stoje tamo godinu dana, 365 dana. Vi ovdje nama prodajete maglu, odite skinite ploče ali ne. Znate zašto ne skidate, kako vi kažete čekamo da se steknu uvjeti jer ste svjesni da te ploče su tamo po zakonu i zato čekate da se steknu uvjeti, zato ste licemjerni i svojim čekanjem svađate ovaj narod, gadno svađate ovaj narod i trujete ovaj narod. Maloprije je bila tematska sjednica na temu nasilja nad novinarima. I ove rasprave ovakve rasprave donose upravo svemu tome. Tako se ne vodi država, tako se ne priča u Saboru, u Saboru se provode zakoni, u Saboru se donose zakoni. Ako hoćete skinut ploče kako što je netko ovdje rekao budite face i donesite zakon i skinite ih a nemojte lagat ni nas, ni ovaj narod. Hvala.

I kad bi se vi brinuli toliko o Hrvatima u Subotici u Bosanskoj Posavini itd., kad bi se toliko brinuli o Hrvatima izvan Domovine da dođu ljudi ovdje, a imate samo 115000 Hrvata u Kanadi. Tko ih sprječava da dođu ovdje? Sprječavaju ih socijalistički zakoni, mentalni sklop. Vi ste sakrivali domovnice Hrvata po uredima, konzulatima jer se bojite da dođu ti ljudi ovdje, jer vi ste napravili prčiju od države i vi imate monopol. Nemate monopol nad hrvatskim narodom. svaki Hrvat nema domovnicu?/… Molim vas! Ja vas molim da se smirite. Imao bih radi više razloga upozoriti brojne od vas, jer mislim da je kulturno saslušati, bez obzira slagali se ili ne slagali. To je prva stvar. Molim vas da se strpite i da zatražite riječ.

suzdržite od komentara. Zastupnik Glasnović, ja vam moram izreći opomenu jer nemate pravo vrijeđati. Ponovit ću vam još jednom. Istina se uvijek može izreći bez obzira koliko bila bolna, ali ne na način da se vrijeđa. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Željko Lacković. **Lacković, Željko (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedniče. Evo meni je zaista žao da danas nema kolege Pernara da on malo ovo čuje i u svom nastupu iskomentira kroz repliku ili već kroz raspravu. Dakle, mnogi oni koji osuđuju gospodina Pernara na njegov način govora on je rekao zbog čega je ušao u otvaranje svih ratnih sukoba iz prošlog stoljeća u javnost, da pokaže koliko su emocije tanke i koliko se ljudi, mogu te danas hvaliti, a sutra osporavati. Za jedne si ustaša, za druge si četnik. govoriti o skidanju imuniteta. Ja prvi neću glasati za skidanje imuniteta jer smatram da u RH pravosuđe ne funkcionira dobro, a to vi svi znate. Jer svi ti postupci koje kažete da nisu procesuirani su predmet pravosuđa. Kada je bio gospodin državni odvjetnik Cvitan na odboru, u zatvorenom dijelu kada sam ga pitao da li je tražio sredstva da može napraviti odjel za ratne zločine kaže nema ljudi, nema sredstava. Kada sam ga pitao kako se istražuju onda postupci i dižu optužnice za iznajmljivanje štandova jednoj udruzi koja skuplja potpise za referendum i za to ima. Onda je rekao nema politike u moju butigu. Uvedite politiku u državno odvjetništvo, dajte im potrebne resurse neka se svi oni koji trebaju biti procesuirani procesuiraju i neka se ove teme maknu iz Hrvatskog sabora jer ovo nisu primarne teme za Vukovar koje ovdje često spominjemo. Ja bih rađe da je naš premijer sa premijerom Vučićem dogovorio nakon 25 godina od rata da će svaka država dati 250 milijuna kuna, da će tamo napraviti 10000 radnih mjesta, da će tamo ljudi početi živjeti i raditi, a ne da Vukovar bude jedan dan u godini mjesto gdje ćemo svi otići, tamo se pokloniti žrtvama i politički ih iskorištavati na neprimjereni način. Hvala. Zahvaljujem zastupniku Lackoviću. Zastupnik koji se također javio za repliku je zastupnik Miroslav Tuđman. **Tuđman, Miroslav Prvo nije problem u ćirilici i ćirilićnim pločama, odnosno tom zakonu jer smo svjesni da je i u drugim mjestima bilo postavljeno tih ploča od Udbine pa na dalje, ali su se počele skidati kad su se nasilno počele postavljati u Vukovaru. Vukovaru treba podsjetiti da je glavna ulica za vrijeme okupacije nosila ime Puniša Račića i to je upravo ona poruka gdje Vukovar je trebao postati grad pijeteta i sa pravom izuzetka da se te ploče tamo ne stavljaju upravo zbog svega onoga što je rečeno da žrtve nisu doživjele satisfakciju, a da je Vukovar simbol simbol hrvatske slobode i samostalnosti. U tom smislu i gospodin Culej i svi oni koji su optuženi ili im se sudi za za nasilno skidanje ploča su u pravu i ja im dajem potporu upravo zbog toga što Vukovar, prema Vukovaru se ne odnosimo onako kako bi trebalo. Podsjetio bih samo da je to ako hoćete takav odnos kakav Vukovar zaslužuje i kakav vjerujem da ćemo sa ovim zakonom o Vukovaru kao posebnom području pijeteta da će to biti definirano i da nećemo onda više voditi ovakve ovakve rasprave, da je to nešto što je u tradiciji svih slobodarskih pokreta i svih onih koji su bili žrtve kroz povijest. Podsjetio bih samo za jednu daleko nešto što može poslužiti kao metafora nema takvih izravnih veza i posljedica kao što se radilo u Vukovaru prije par godina je prvi put sviran Wagner u Izraelu, pa se dirigent ispričavao Izraelu što što svira Wagnera … …/Upadica predsjednik: Zastupnik Tomislav Klarić javio se za repliku. Uvaženi kolega Glasnović, ćirilica je samo pismo. Bila je i glagoljica, ćirilica, latinica i ovdje nije riječ o ćirilici kao pismu, ovdje je riječ o nečem potpuno drugom. Nedavno smo imali priliku neki od nas gledati promociju filma koju je snimio nacionalni sindikat policije Ovčara. Tamo u tom filmu do u detalje je razrađeno što se događalo na Ovčari. Napisana su imena onih koji su ubijali. Čuju se u pozadini glasovi oni koji su bili nazočni koji su to gledali i nitko za to nije odgovarao. Ja osobno da sam taj dan kada je Culej bio tamo i kada su skidali ploču vjerojatno bi isto radio što i on jer nije mjesto tim pločama u Vukovaru u ovo vrijeme dok god ti isti ljudi koji su to radili nisu procesuirani. Koalicija koja je bila prije na vlasti objavila je registar branitelja i to je bio njihov predizborni program. Da li smo se ikad zapitali zašto ne objaviti nekakav registar aboliranih četnika, pripadnika tih paravojski koji i dan danas žive u RH. I oni su I oni su bili nekakvi borci i oni su se borili. Ali bilo je među njima i krvnika koji su ubijali trudne žene i zato nisu odgovarali i šeću danas Vukovarom. I ovo što su učinili branitelji ti ljudi gore u Vukovaru kada su prosvjedovali protiv tih ćiriličnih ploča učinili su isto što bilo ko radi kada je nemoćan protiv sustava, kada osjeća tu duboku nepravdu i kada pokušava iskazati taj svoj očaj na ovakav način kako je to napravio gospodin Culej i svi oni koji su suđeni za ovo. I mislim da je krajnje vrijeme da mi u Hrvatskoj pokažemo dostojanstvo prema toj žrtvine samo Vukovara nego prema svima onima koji su negdje u nekakvim jamama, još uvijek zatrpani i koje njihovi najbliži još uvijek traže. **Milinović, Darko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Slažem se evo i sa gospodinom Klarićem ali kada je riječ o ćirilici onda mnoge općine i gradovi imaju dvojezične natpise. Evo spomenut ćemo Udbinu ja ću spomenuti Ličko-senjsku županiju, Udbina, Donji Lapac, Vrhovine. Gdje je problem? Nitko od vas niti zna da su tamo postavljene ćirilične ploče i da se zakon poštiva. Upravo Vukovar grad pijeteta je mjesto na zemaljskoj kugli gdje postavljane ćiriličnih ploča mora biti dobro, dobro isplanirano i sa dubokim i pijetetom prema žrtvama i senzibilitetom odrediti vrijeme kada se to treba napraviti. Nas nekoliko je ovdje razgovaralo kada je zatraženo glasovanje o skidanju imuniteta da ne glasujemo o za skidanje imuniteta ili da budemo protiv ili da budemo suzdržani, no međutim zbog evo želje gospodina Culeja htjeli smo zatražiti stanku kluba da se dogovorimo kako ćemo glasovati, ali zbog želje gospodina Culeja da pokaže zapravo svoje herojstvo i herojstvo onih ljudi koji su obuhvaćeni ovom istragom. No međutim valjda će pravosuđe, netko je spomenuo, neučinkovito pravosuđe, imati snage dati prioriteta ovom slučaju jel i ova je kaznena prijava podignuta pod sumnjivim okolnostima. Sjetimo se Berislava Rončevića, čovjek koji je 10 godina i njegova obitelj i četvero djece proveo kalvariju životnu ostao socijalni problem, da nije imao prijatelja četvero djece bi ostala gladna na ulici da nije bilo prijatelja. Nakon 10 godina oslobođen. … /Upadica Petrov: Hvala./ … I zato mislim da sudstvo treba dati prioritet da Culej dokaže svoju ne nevinost nego hrabrost. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Glasnović. Molio bih saborske zastupnike za suzdržat komentara dok traje izlaganje drugih saborskih zastupnika. **Glasnović, Željko (Nezavisni)** Ja bi samo ispitivao ovo prvenstveno da se držimo imuniteta gospodina Culeja. Članak 8. što je mislim je predložio mister Milanović a ne HDZ to treba provjeriti, jel to kršenje uopće Ustava? I drugo, zar nije ovo da nisu ploče u nadležnosti lokalne samouprave? Jel uopće ustavno postavljanje tih ploča? Tko postavlja ta pitanja? Ja nisam pravni ekspert ali treba to providiti. Ja mislim da je ovo ako je to tako ako je neustavno znači to je samo dimna zavjesa za nečije verzije lažne multikulturalizma, promicanje nekih vrijednosti tzv. kozmopolitizma itd. pod paravanom ljudskih prava. A mislim da ovo nije ustavno uopće. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. I zadnji zastupnik koji se javio za repliku na izlaganje zastupnika Glasnovića je zastupnik Culej. Izvolite. kolegama zastupnicima otvarao razne teme. Moram napomenuti da na drugoj strani nemam niti prijatelja, niti poznanika, nemam s kim ni popit kavu nemam, a vjerojatno ni oni, niti žele podijeliti pozdrav niti bilo šta. Mi bi trebali biti kolege, ali mi nismo. Između nas je povučena jedna nevidljiva crta, crta koja dijeli kako nas ovdje tako i naše društvo. Dobro nam je znano generale da smo mi po povratku sa bojišta otišao svako na svoju stranu, nismo uzeli upravljanje ove naše domovine i svoje ruke i da ju kreiramo prema sebi prema onima koji su dali sve za nju, dakle svoje živote, prema njihovim željama i prema nadanjima njihovih potomaka koji sada što se tiče barem mene i moje populacije, braniteljske, najviše odlaze od Irske pa do stranih zemalja. Nadasve moram reći, drago mi je što u ovom Hrvatskom saboru postoji barem jedan ovakav general i jedan čovjek pa ma kako vi nas smatrali ma kako imali mišljenje o nama, mi još uvijek postojimo, mi još hodamo uspravno, mi još uvijek imamo svoj cilj, a to je slobodna nam država Hrvatska. Hvala. **Petrov, Božo Za sudjelovanje pojedinačno u raspravi javio se zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Ja se unaprijed ispričavam budući da ću radi protokola ću morati napustiti mjesto sa predsjednikom Skupštine Crne Gore. Hvala. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Bit ću rekordno kratak. Javio sam se samo zato što je to jedina poslovnička mogućnost da hrvatsku javnost upozorim na kukavičku šutnju SDSS-a u slučaju kada se otvoreno krši pravo Srpske nacionalne manjine na uporabu jezika i pisma. Za repliku se javio uvaženi zastupnik Milošević. Izvolite. Hvala. Poštovani kolega Bauk, SDSS ima jasan stav o ćiriličnim pločama u Vukovaru, mi se zalažemo za potpunu i dosljednu provedbu Ustavnog zakona koji je donesen jednoglasno u Hrvatskom saboru, dakle pojedinačnim glasanjem svih saborskih zastupnika koji su 2002. dakle dakle u 12. mjesecu glasali za Ustavni zakon kada su propisani kriteriji za primjenu dvojezičnosti, to je prva stvar i za potpunu primjenu zakona o jeziku i pismu nacionalnih manjina u RH koji je donesen 2000. isto konsenzusom svih političkih stranka skoro praktički jednoglasno dakle sa nekih 130 glasova za. Dakle mi se zalažemo za vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina i za potpunu i dosljednu primjenu tog zakona. Hvala. Odgovor na repliku dati će uvaženi zastupnik Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Kolega Miloševiću meni je poznat vaš stav ali mi je bilo žao što sam vas ja morao isprovocirati da ga izreknete jer očito ove provokacije sa desne strane nisu bile dovoljne. (HDZ)** Time bih zaključio raspravu. Izvolite uvaženi zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko

Evo kolege i kolegice isteklo je vrijeme stanke. Da izvolite uvaženi zastupnik

odobravam. Da 30 minuta može biti, prema tome vidimo se onda u 13,30.

Evo kolegice i kolege, stanka je završena. Ja vas molim da zauzmemo svoja mjesta. Informiran sam da je i Klub zastupnika HDZ-a i Klub zastupnika SDP-a odustao od traženja riječi. Prema tome, možemo nastaviti sa sjednicom. Evo uvaženi zastupnik Stevo Culej je zatražio riječ. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Još jednom vas molim da mi jednoglasno oduzmete imunitet da na vukovarskome sudu u svoje ime, u ime svih drugih koji su optuženi u tome procesu, da dokažemo svoju nevinost, da ne budemo iznad sustava, da bih ja ostao da ne idem na sud, a oni moji prijatelji da idu. Još jednom vas dakle molim glasajte za moje oduzimanje imuniteta. Hvala lijepa. Ja imam zahtjev za pojedinačnim glasovanje kluba SDP-a ali sam razumio da razumio da odustaje klub od toga. **Bauk, Arsen (SDP)** Evo prema tome možemo zaključiti raspravu. I ja dajem na glasovanje prijedlog odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva kako je bilo predloženo ovdje. Molim vas glasujte tko je za?

Utvrđujem da je većinom glasova donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Od 94 prisutnih 77 je za, 8 suzdržanih i 9 protiv. Hvala lijepa. Primijećeno je prije i to čak sa neočekivane strane da se nisu čuli moji kolege iz SDSS-a.

Dakle imamo još jedno izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i ja molim predsjednika uvaženog zastupnika Tušeka da zauzme. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Rasprava na Povjerenstvu je bila nešto šira, pa je izvješće nešto šire zbog interesa javnosti u slučaju kolege Ivana Pernara. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na šestoj sjednici održanoj dana 17. studenog 2016. godine zahtjev privatnog tužitelja Marijana Hanžekovića iz Zagreba upućen predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika Ivana Pernara zastupnika u Hrvatskom saboru zbog kaznenog djela uvrede iz članka 147. stavka 1. stavka 2. Kaznenog zakona. Ivan Pernar zastupnik je 9. saziva Hrvatskog sabora, te na temelju članka 76. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv zastupnika ne može pokrenuti, niti voditi kazneni postupak. Predsjednik Povjerenstva u uvodnom dijelu osvrnuo se na institut imuniteta koji je reguliran člankom 86. Ustava Republike Hrvatske koji poznaje imunitet zastupničke neodgovornosti i imunitet nepovredivosti kao i dosadašnju praksu našeg Povjerenstva u svezi ukidanja imuniteta. Posebno je naglašeno da imunitet zastupnika nije osobni privilegij, povlastica zastupnika već pravno sredstvo za osiguranje neovisnosti djelovanja zastupnika u Saboru. Međutim, često se događa da zastupnici zlouporabe taj institut da bi slobodno i bez odgovornosti nekoga vrijeđali, klevetali, ugrožavali ugled, čast i dostojanstvo drugih ljudi. Smatra se da bi podizanje razine kulture u javnim nastupima trebao biti temeljni zadatak za sve sudionike u političkom životu Hrvatske, a i donošenje etičkog kodeksa za zastupnike trebalo bi pridonijeti dignitetu obavljanja zastupničke dužnosti. Također je upoznao članove Povjerenstva o dosadašnjoj ustaljenoj praksi u prošlim sazivima Hrvatskog sabora u vezi zahtjeva za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika odnosno ukidanje imuniteta zastupnika. Tako se po zahtjevu Državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, odobrenje za pokretanje kaznenog postupka davalo kao i sudu koji vodi postupak kako bi im se omogućilo da na temelju Ustava i zakona samostalno i neovisno obavljaju pravosudnu, odnosno sudbenu vlast. Međutim u slučajevima privatnih tužitelja Povjerenstvo je zauzelo stav da Hrvatskom saboru predlaže uskraćivanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka. Naime, stajalište Povjerenstva bilo je da institut imunitetnog prava utvrđen u cilju zaštite zastupničke dužnosti, a ne u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca, vođenje kaznenog postupka kao i sve radnje koje bi u svezi time morale poduzeti mogle bi onemogućiti zastupnika u obnašanju njegove redovne zastupničke dužnosti, a samim time i utjecati na rad Hrvatskog sabora. Prije otvaranja rasprave pozvao je sve zastupnike da uravnoteže svoje javne nastupe, te da neovisno o problemu koji pokušavaju riješiti društvenom fenomenu na koji pokušavaju upozoriti, političkoj utakmici koju vode, vrijednostima za koje se zalažu, svoj komunikacijski okvir, svoj stil političkog djelovanja stavi u okvire uljuđenog i pristojnog ponašanja i izražavanja. Hrvatski jezik je dovoljno bogat da se preko njega sve bitne poruke mogu poslati pa i one koje uključuju elemente političke satire ali bez vrijeđanja. U raspravi član povjerenstva Ivan Pernar ponovio je sve navode iz privatne tužbe tužitelja i od povjerenstva zatražio zaštitu od vođenja kaznenog postupka odnosno da mu se ne ukine imunitet po podnijetoj privatnoj tužbi. Većina članova povjerenstva istakla je važnost slobode mišljenja i govora zastupnika, ali isto tako i osudila neprimjeren rječnik kojim se poneki zastupnici koriste kada govore o određenim temama i ljudima što nije primjereno funkciji koju obnašaju. Zastupnici bi se trebali suzdržavati od izjava za koje se pretpostavlja da mogu imati obilježje kaznenog djela i ne se sakrivati iza zastupničkog imuniteta. Na kraju rasprave većina članova povjerenstva složilo se sa dosadašnjom praksom povjerenstva kada treba, a kada ne treba dati odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika. Mandatno-imunitetno povjerenstvo na temelju članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora većinom glasova 7 glasova za sa 1 glasom protiv predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika Ivana Pernara po zahtjevu privatnog tužitelja Marijana Hanžekovića iz Zagreba po tužbi koja je podnijeta dana 15.11.2016. 15.11.2016. u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog kaznenog djela uvrede iz članka 47. stavka 1.i 2. hrvatskog Kaznenog zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetno povjerenstva. Otvaram raspravu. Za raspravu se javio uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Ja ću mislim iskoristiti svih deset minuta jer želim nešto reći o pitanju zastupničkog imuniteta i slobode govora zastupnika. To sam na sličan način izrekao čini mi se 2010. godine kada smo govorili o sličnoj temi skidanja imuniteta po privatnoj tužbi. I želio bih odmah reći da to što mi Pernaru nećemo skinuti imunitet ne štiti njega od ove tužbe, samo odgađa njegovo suočenje na sudu sa tužiteljem kada mu prestane zastupnički mandat. Prema tome, pametno je da pazi što priča bilo tko jer ga zaštitnički imunitet ne štiti od toga da za to što je prijavljen i optužen i odgovara. Ova praksa koju mi imamo, a to je da se po zahtjevu Državnog odvjetništva skida imunitet, a po zahtjevu privatnog tužitelja ne skida imunitet je praksa koja u Hrvatskom saboru egzistira dosta dugo, ali i kod prošle točke dnevnog reda vidjeli smo da i u ovom prvom slučaju može doći na kušnju i da treba tražiti duge stanke i konzultacije da taj slučaj ne bude presedan. Što se tiče slobode govora zastupnika, ja bih želio upozoriti na još jednu stvar. Dakle zbog ovoga što je izrečeno osim prijave osim kaznenog postupka može se voditi postupak za naknadu štete od kojeg zastupnik navodno nema imunitet. Ne samo zbog toga što zastupnik izgovori u medijima nego zbog toga što izgovori i u ovoj sabornici. Mislim da bi tome trebalo posvetiti veliku pozornost i nedvojbeno utvrditi jesmo li za ono što izgovorimo u ovoj sabornici zaštićeni imunitetom temeljem članka 76. stavka 2. Ustava koji kaže „Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru“. 2010. godine HRT tužila je zastupnika Damira Kajina zbog nečega što je izgovorio u Hrvatskom saboru za govornicom, ne kazneno, ne prekršajno nego u građanskoj parnici za naknadu štete. Ja sam tada reagirao i tražio da se nedvojbeno utvrdi jeli zastupnički imunitet za izgovorenu riječ u Saboru, dakle to nije ovo što je Pernar izgovorio vani jeli on u potpunosti štiti zastupnike od toga što kažu ili nas opet svatko tko bi nas želio ometati u radu u pričanju i u govoru u Saboru, a mikrofon je ono što mi zastupnici jedini imamo, da li on to može napraviti na zaobilazni način preko građanske parnice. U tom slučaju ponovo je dovedena u pitanje sloboda govora u Hrvatskom saboru u ovome sazivu Hrvatskog sabora zastupnika o kojem se radi se malo ističe po tome i doista bi po slobodnom uvjerenju već bio izložen u nekoliko slučajeva tužbi za naknadu štete, objektivno ili subjektivno to je možda moj stav, ali trebamo ocijeniti jeli veća vrijednost sloboda govora pa da u ovoj sabornici možemo govoriti što hoćemo ako smo tako hrabri samo to ponovimo na Markovom trgu, a ne u sabornici pa neka nas taj koji se smatra oštećenim tuži ili se dovodimo u rizik da govorom u Hrvatskom saboru također budemo izloženi nekakvoj tužbi čije bi rješenje bila čak možda i veća kazna od privatne od tužbe za klevetu koja može završiti s nekom novčanom kaznom ili čak uvjetom zavisi kako sada ne znam točno odredbe Kaznenog zakona u tom smislu. Zbog toga gospodine potpredsjedniče, ja apeliram i na Odbor za Ustav i na Mandatno-imunitetno povjerenstvo da tom pitanju posvete jednu točku svog dnevnog reda i da definiramo odnosi li se članak 76.stavak 2. Ustava na sve što izgovorimo u Hrvatskom saboru i na svaku vrstu mogućeg kažnjavanja jer to jer to vijećnici u lokalnoj samoupravi imaju, izmjenama zakona koje sam usput budi rečeno, ja kao ministar predlagao u Saboru. Hvala. Hvala lijepa. Evo vaše izlaganje je izazvalo cijeli niz replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Furia Radina. Izvolite. Hvala lijepa. Da, u slučaju Damira Kajina i Hrvatske televizije doista je bilo na početku tako ali ono što ste zaboravili reći gospodine Bauk je da je na kraju gospodin Kajin oslobođen. Zašto? Zato što je ta riječ bila izgovorena u Hrvatskom saboru. Doista tvrdim da to što piše u Ustavu u Ustavu treba uzeti izričito zato što i inače i povijest imuniteta je takva koja pokazuje da zastupnici moraju imati slobodu govora i da mogućim valom tužbi kao što je bio u Engleskoj u jedno jako prošlo vrijeme može se blokirati čak čak i rad Sabora i rad parlamenta sa takvim tužbama. To je bilo počelo tako a danas naravno se interpretira to na 100 načina. Dakle gospodin Kajin je onaj put doista završio nepravedno pred porotom, pred sudom, ali međutim moramo reći i to da gospodin Kajin je oslobođen krivnje. Hvala lijepa odgovoriti će uvaženi zastupnik Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Da, malo ste neprecizno rekli nije oslobođen krivnje jer to je u građanskoj parnici, međutim problem je u tome što je on uopće morao ići na su i tamo su se izvodili dokazi da li je on napravio štetu ili nije i zato je oslobođen. Moj stav je da ona uopće nije trebao doći na sud nego da je sudac trebao utvrditi da ga netko tuži za to što je izgovorio u Hrvatskom saboru i to odbaciti odnosno uopće ne pokrenuti postupak, zato sam to i rekao. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Nikole Grmoje. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani potpredsjedniče. Kolega Bauk zahvaljujem na ovom vašem izlaganju i moj stav je da uvijek treba štiti slobodu govora zastupnika, da mi imamo pravo slobodno iznositi svoje mišljenje, da se ovaj članak Ustava koji ste pročitali treba shvatiti na način znači da zastupnici ovdje mogu i kritizirati, naravno ne pretjerivati u smislu da se daju nekakve teške kvalifikacije ali da se zastupnici mogu slobodno izražavati i iznositi svoje mišljenje o određenim događanjima. Mi imamo evo kao Klub zastupnika MOST-a jednu nevjerojatnu situaciju da zbog izlaganja naše zastupnice Ljubice Ambrušec u prošlom sazivu od strane djelatnika HRT-a gospodina Saše Runjića da smo svi tuženi u privatnoj parnici i evo pozvani smo i na svjedočenje. Tako da mi je nevjerojatno znači da zbog iznošenja stanja na HRT-u od strane jedne naše zastupnice svi zastupnici MOST-a budu pozvani na odgovornost. I to je nešto čemu se trebamo oštro suprotstaviti i što nikako ne smijemo dopustiti jer zastupnici moraju imati mogućnost da slobodno iskažu stav svoj i svoje mišljenje. Evo

Zahvaljujem. U načelu se slažem s vama nisam detaljno upoznat sa ovim što ste rekli pa ćete mi poslije objasniti. Ali navesti ću jedan primjer iz prošlosti rada Hrvatskoga sabora 1, 2, 3, 4, 5, mjesta od mene desno sjedi kolega Željko Jovanović koji je u zadnjih 10 godina jedini zastupnik kojemu je ukinut imunitet po privatnoj tužbi HDZ-a zato što ih je nazvao istim riječima kojima ste vi u žaru borbe i rasprave nazvali našu Vladu. Eto, nećemo vas tužiti. Nismo mi kao oni. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Tomislava Klarića. Uvaženi kolega Bauk, slažem se sa puno toga što ste rekli. I za mene je institut saborskog imuniteta nešto što svima nama omogućava slobodu izražavanja u okvirima političke borbe. Predsjednik odbora je spomenuo da je jedan glas bio protiv, to je bio moj glas. Razmišljajući o saborskom imunitetu i glasanju za ili protiv ono što je prevagnulo bilo je u nastupu gospodina Pernara na tom odboru izostanak bilo kakve empatije. Riječi koje je taj čovjek izgovorio na odboru pa je nakon izglasavanja aludirajući na bolest čovjeka i koliko će još živjeti je po meni nešto što ne zaslužuje bilo bilo kakvu zaštitu a kamoli ovu. Spominjanje imena, bilo kakvog našeg građanina ovdje za ovom govornicom a ne mu dati priliku da se na bilo koji način brani mislim da je krajnje nekorektno i nepošteno i mislim da mi ne bi smjeli stajati iza toga. Gospodin Pernar ako ima tu slobodu govora i tu svoju moć koju iskazuje na sve strane prozivajući ljude imenom i prezimenom neka stane iza toga što govori i neka sam odustane od tog imuniteta a ne da nam plaće na odboru i moli da ga se zaštiti a onda iza toga vrijeđa i dotiče se bolesti čovjeka. Ja ne štitim ovdje nikoga ali štitim građanina imenom i prezimenom bez obzira o kome se radi i što je taj čovjek radio. I mislim da bi svi tu trebali skupiti glave i zauzeti takvo stajalište. Malo prije smo skinuli imunitet čovjeku koji je izražavajući svoje mišljenje napravio to što je napravio. Po meni to nisu dvije iste vage. I razmislimo svi zajedno o tome. Meni saborski imunitet u tom slučaju ako prozovem i uvrijedim osobno bilo koga uopće ne treba. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Bauk. Kolega Klariću, vi kao zastupnik imate pravo i na Mandatnom povjerenstvu i na plenarnoj sjednici glasati po savjeti i po Ustavu vas nitko ne može zbog toga prozvati. Da mi ne skinemo imunitet gospodinu Pernaru, odnosno da mi skinemo imunitet gospodinu Pernaru on bi se na optuženičkoj klupi našao uskoro a ako mu ne skinemo naći će se za 4 godine dok mu traje saborski mandat. Prema tome on će, on će ako je nešto se ogriješio o zakon za to biti kažnjen, samo neće biti kažnjen sada odnosno bit će kažnjen kada mu prestane saborski imunitet ako u međuvremenu tužitelj ne odustane od od tužbe. Što se tiče usporedbe dva slučaja ovo prvo je bilo po zahtjevu državnog odvjetništva i čini mi se da već postoji nepravomoćna presuda u tom slučaju. A ovo drugo je po zahtjevu privatnog tužitelja. To je upravo ono što je predsjednik Mandatnog povjerenstva pročitao da je praksa za privatne tužbe jedno a za državno odvjetništvo i sud drugo. I sada naravno ostaje pitanje jesmo li mi ti koji bi trebali politički suditi, da li ćemo u jednom slučaju tzv. verbalnog delikta skinuti imunitete jer netko nije pokazao dovoljnu empatiju a ako pak netko dođe na Mandatno povjerenstvo i pokaže kajanje onda nećemo. Mislim da taj kriterij ipak kada kada sve skupa razlučimo da nas te emocije ne bi trebale voditi nego da zauzmemo princip i da se njega držimo koliko god ponekad bilo teško. Jer jedna od zamjerki u prošlom slučaju o kojem smo raspravljali, meni osobno je bila da možda nisam pokazao dovoljno empatije a ja kažem ja sam samo provodio zakon. Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Lackovića. **Lacković, Željko (Nezavisni)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Dakle evo opet jedan slučaj gdje propitujemo šire pitanje prava na imunitet. Ja osobno smatram da imunitet ne treba biti bez granica, imunitet je oslobođenje i zaštita od vođenja postupka. Ali ovo što ste vi gospodine Bauk govorili to ne ide u vođenje postupka, to je nešto drugo. Dakle vi ne možete samo zato jer ste saborski zastupnik uništavati nečiji ugled, nečiju čast, narušavati njegove poslovna ili ono što čovjek u životu je stvorio samo zato jer ste saborski zastupnik. Dakle i saborski zastupnici trebaju odgovarati za svaku neistinu, za svaku klevetu, za svaku povredu osobnosti da li osobe ili pravne osobe i oni moraju imati pravo na zaštitu upravo od nas. I sada kada vidite i propitujete našu poziciju pogledajte kako je novinarima. Sve ono što novinari prenesu i pronesu što mi ovdje govorimo oni su ti koji su izloženi jer su javno objavili, ali oni to imaju pravo objavljivati jer postoji društveni interes, postoji autorsko djelo, postoji uređivačko mišljenje, mišljenje urednika a to će vam sve uzeti u obzir sud ukoliko je nepristran i pošten kad dođete pored njega i ne moramo se mi bojati pravosuđa i ne moramo se bojati iznositi svoje mišljenje ukoliko se ono ne temelji na čistoj kleveti ili neistinama. Hvala. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Bauka. **Bauk, Arsen (SDP)** Ja moram reći da se za razliku od većine zastupnika koji su se javili na repliku s vama ovaj put ne slažem. Dakle, ovdje ne govorim više o kaznenom djelu i prekršaju, govorim o nečijoj ocjeni da mu je nečije izlaganje u Saboru napravilo štetu. Saborski zastupnik kada izlaže onda je odgovoran samo predsjedavajućem da poštuje Poslovnik. I ako predsjedavajući uoči da nekoga vrijeđa on će mu oduzeti riječ i više neće bit u tzv. legalnoj riječi nego će malo već izaći iz iz poslovničkih odredbi i prekršiti onda taj svoj imunitet da se tako izrazim. Prema tome, onaj koji bi trebao zaštiti nekoga od saborskog zastupnika je onaj koji predsjedava sjednicom i koji ima u svoje poslovničke mogućnosti da osobu opomene, da oduzme riječ i da udalji iz dvorane. A kad ga udalji iz dvorane više nema nikakav imunitet. To naravno ne mislim pri tome da li se neko drži teme ili ne jer tu postoje sada mogućnosti šireg tumačenja, nego doista da li netko vrijeđa ili ne. Tu je već malo uži taj prostor mogućnosti tumačenja. Hvala. Moram vas doduše ispraviti, dakle to sve nije potpuno točno što ste rekli jer ja recimo ne mogu utjecati na to da li vi nekoga vrijeđate ispred ove dvorane ili ne. A vi ste svejedno zaštićeni imunitetom. Samo da stvari budu jasne. Slijedeći se za repliku javio uvaženi zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bauk vi ste u svojoj raspravi spomenuli ujednačenu sudsku ili praksu prilikom predstavnički tijela, ja znam za jedan slučaj u Gradu Zagrebu gdje je zastupnik u gradskoj skupštini upozorio gradonačelnika i pitao ga je da li se boji Boga s obzirom na način na koji vlada i na sve korupcijske afere koje se dešavaju u Gradu Zagrebu i gradonačelnik je protiv njega pokrenuo tužbu, parnicu, on nije imao ovaj stupanj imuniteta da se to opće ne može napraviti ali sud je stao u njegovo obranu i objasnio je da zastupniku za obavljanje svoje dužnosti može izreći svoj stav pa i na taj način ukoliko je vezan uz javno djelovanje osobe o kojoj se govorilo. Tako da sa te strane ja se slažem, tu bi se treba vidjeti da li i do koje granice se može na taj način raspravljati, uvijek mi imamo i predsjedatelja sjednice koji može upozoriti onoga koji govori da li je nekoga uvrijedio, oduzeti mu riječ, izreći mu opomenu, ograditi se od takve izjave i to također ima određenu snagu i to se može primjenjivati, ali ovdje mi predstavljamo građane koji su nas izabrali, koji naravno ne honoriraju vrijeđanje ali honoriraju ono za šta se mi zalažemo i moramo govoriti i ono što naši birači misle. Primjerice iz HDZ-a možda nemaju apsolutno ništa protiv kumskog udomljavanja u Hrvatskim vodama od strane MOST-a, ali jer to je praksa koja se dešava zadnjih 20 godina kad je HDZ u pitanju, ali će zbog jednog djela svojih birača i oni se od takvog ponašanja ograditi. Tako da sa te strane moramo voditi voditi računa o tome da predstavljamo određene ljude i da zastupamo određenu politiku. I sa te strane slažem se sa vama da treba ujednačiti praksu kako bi zastupnici znali šta mogu, šta ne mogu i na koji način se mogu ponašati u zastupanju svojih stavova. Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** U konkretnom slučaju koji ste spomenuli oko tužbe vijećnik protiv zastupnika gradske skupštine, i Općinski i Županijski sud presudili su protiv toga zastupnika Gradske skupštine i proglasili ga krivim, a Ustavni sud je ukinuo tu tužbu temeljem, tu presudu temeljem odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi ili lokalnim izborima ne znam sad točno koja je identična ustavnoj odredbi članka 76. stavka 2. i još malo dodana, da ne bi bilo dileme jer osobno sam pisao tu odredbu da upravo tako, da se ne može drugačije protumačiti. Time sam izrazio svoj stav, dakle da su izabrani predstavnici naroda barem na sjednicama predstavničkih tijela ili Hrvatskog sabora slobodni govoriti što ih je volja, a ako su dovoljno hrabri neka to samo ponove izvan dvorane, pa će onda dobiti tužbu. I evo ovo što je rekao kolega Grmoja, dakle to je otprilike ovo što je bilo i za gospodina Kajina. Dakle, ovo ne bi trebalo uopće doći do rasprave po mome stavu, ali nisam ja sudac. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći se za raspravu javio, za repliku javio uvaženi zastupnik Jasen Mesić. Izvolite. Poštovani kolega Bauk, znate neki su saborski zastupnici dobili saborski mandat na populizmu, vrijeđanju ovakvom i onakvom. Zamislite situaciju da ja dobijem tako saborski mandat, četiri godine ovdje pred svjetlima kamere, televizijskim emisijama ponavljam tu demagogiju, neistine, optužujem ono što mi se populističkim čini razumnim. I na temelju toga dobijem na novim izborima ponovni mandat, jer mi Mandatno-imunitetno povjerenstvo nije skinulo imunitet. Pa ponovni mandat i svaki put onome tko me tuži kažu pa tužit ćeš ga za četiri godine. I tako recimo teoretski četiri, I onda onaj čovjek koji trpi štetu radi demagogije i populizma tek može doći na red za 20 godina da istjera pravdu. A za to vrijeme se beru određeni politički poeni. Meni ne treba imunitet. u svakom svom govoru i u sabornici i izvan sabornice se trudim da uvijek mogu stajati iza onoga što sam izrekao i zakonski i moralno. Čemu mi treba imunitet da bi me štitio bez obzira na sve manjkavosti pravosuđa i na sve eventualne klipove mislim da mogu iza toga stajati. Gdje je ta granica i poštovani kolega Parlament nije speakers corner da može govoriti o njemu šta god hoće, a ispred vrata da može, da mora onda paziti jel' može samo u krugu ova četiri zida reći što god ga je volja, što god ga je volja bilo koga, a nakon toga na povjerenstvu cviliti joj sačuvajte mi imunitet. Mene nije strah. Za sve ono što sam rekao ovdje i ispred ne treba mi imunitet, jer mogu to obraniti ispred našeg pravosuđa kakvo god ono bilo uz sve nedostatke. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. u tom slučaju gospodine Mesiću možemo se prošireno Predsjedništvo Sabora može staviti novi princip pa ćemo skidati imunitet i za privatne tužbe. Sad imamo princip da skidamo za Samo molim vas nećemo komunicirati iz klupa. Izvolite kolega./… Inače konstruktivan je doprinos gospodina Mesića čak i iz klupe. Dakle, to je prvo. Dakle, imamo princip. E sada gospodin Klarić ako sam dobro shvatio je u to dodao i empatiju. Vi možete dati nešto drugo. Kada bi svak' išao dodavati nešto u princip, princip bi bio toliko kompliciran da više ne bi bio princip, nego bi bila arbitrarna odluka. Prema tome, držimo se ovoga se ne razumije./… ne mogu vam čitati sa usana, predsjedatelj će vas prekinut ako budete glasni. Tako da možemo raspraviti jedino na hodniku poslije, dakle ili se javite u pojedinačnu raspravu. Tako da što se tiče ovoga a dobro ste i počeli. Dakle, netko je na populizmu i demagogiji dobio mandat i nastavit će, a netko je dobio mandat jer je obećao 1000 eura za bebe pa će opet dobit mandat, a možda i neće. Dakle, ulazimo u političku. Ne, ne, ali u ovom slučaju ulazimo u političku raspravu. Ja sam govorio o principu jesu li saborski zastupnici u ovoj dvorani ili u ovoj zgradi zaštićeni od ovakve vrste tužbi kakvu su dobile kolege iz MOST-a kada nešto kažu. I samo od riječi. To je jedino moje pitanje za koje mislim da bi bilo dobro i postoji potreba ga raspraviti barem na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Hvala. Sljedeća i zadnja intervencija je ona uvaženog zastupnika Žarka Tušaka. Izvolite. Zahvaljujem. Mislim malo smo previše široko ušli u cijelu raspravu i stiče se dojam da je imunitetno pravo nekakvo ekskluzivno pravo koje ima samo hrvatski Parlament i koje ne poznaje komparativna ustavno-pravna praksa u drugim parlamentima Europe i svijeta. Dapače, želim ovdje reći čak su i restriktivniji od hrvatskog Parlamenta koji je vrlo fleksibilan u smislu mogućnosti i skidanja imuniteta. Usporedite recimo naš Parlament i neke druge europske parlamente, pa ćete vidjeti da nismo baš mi izmislili toplu vodu. Današnju praksu koju imamo inače smo imali na Odboru za Ustav Hrvatskog sabora 2002. godine, tada se raspravljalo upravo o tim dilemama koje su danas na neki način aktualne. I praksa koju imamo do današnjeg dana zapravo je posljedica na neki način i zaključaka sa te sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav iz 2002. godine. Važno je ovdje naglasiti ovo što je rekao kolega Bauk, da procesni imunitet, tj. to je onaj imunitet drugi, ne ovaj …/Govornik se ne razumije./… koji imamo ovdje za govornicom Hrvatskog sabora, nego onaj koji imamo za izgovorenu riječ i kaznena djela izvan hrvatskog, izvan plenarne sjednice Hrvatskog sabora ima isključivo privremeni karakter. I ja znam da je to možda teško prihvatljivo jednom dijelu hrvatskih zastupnika pogotovo kada se vidi da zastupnici svjesno krše na neki način određene odredbe kaznenog zakona kao što smo imali u slučaju zastupnika Pernara ne bih se usudio kategorizirati biće njegovog kaznenog djela, ali sasvim je evidentno da se ovdje radi o ozbiljnom kaznenom djelu uvrede i klevete. Ali eto, on je zaštićen u ovom trenutku imunitetom Hrvatskog sabora, našeg Ustava i našeg Poslovnika. Puno bi više trebalo raditi po mojem mišljenju na edukaciji zastupnika i na promociji kulture dijaloga i kvalitete izgovorene riječi i misli. I kao što sam rekao hrvatski jezik je dovoljno dovoljno sadržajan i bogat riječima da se pa čak i elementima političke satire možemo služiti bez da bismo učinili kaznena djela koja mnogi zastupnici čine. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. I sada imamo još pojedinačnu raspravu uvaženog zastupnika Mire Kovača. Izvolite. **Kovač, Miro (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ova tema je vrlo važna kao što je rekao gospodin Bauk je vrlo važno. Mi smo nekako usput došli do ove vrlo važne teme, a to je tema odgovornosti hrvatskoj politici. A naš Ustav tu nije jasan i ovo je prigoda da razmislimo svi skupa o tome hoćemo li to doraditi. U nekim zemljama se skinuti imunitet za klevetu čak ako ste saborski zastupnik tj. zastupnik u nekom parlamentu. Ne može jedan zastupnik, mislim može još uvijek može trenutno, klevetati i govoriti sve što hoće, a da nema sankcije. Prema tome, ovo je prigoda da svi skupa razmislimo o tome hoćemo li mi doraditi hrvatski Ustav, hrvatsko zakonodavstvo. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Hvala vam lijepa. Imamo dvije replike, ne tri, pardon i na vaše izlaganje. Prva je uvaženog zastupnika Miroslava Tuđmana. **Tuđman, Miroslav Nisam siguran da treba doraditi hrvatski Ustav zato što u hrvatskom Ustavu stoji da je dostojanstvo čovjeka jedna od temeljnih vrijednosti. A ovo što mi imamo u našem zakonodavstvu da se može vrijeđati, klevetati, tvrditi ja mislim da je osoba A kriminalac, ja vjerujem da je osoba A kriminalac to tako nešto u zemljama visoke demokracije kao što je Švedska naprosto ne može proći. Vi ne možete reći da je osoba A kriminalac ne možete napisati da se osobi A sudi zbog kriminala nego tek kada bude pravomoćna presuda onda možete reći osoba A je osuđena ili zbog ovoga ili mi takvu kulturu i takve vrijednosti ne cijenimo i što se mene osobno tiče vjerujem da bi, ja se zalažem za to da uzmemo da je dostojanstvo čovjeka temeljna vrijednost i da nitko ne može vrijeđati nekog drugoga ili uzimati sebi ingerencije suda i tvrditi on je lopov, on je kriminalac zato što to ja vjerujem ili znam nego moramo poštivati institucije države odnosno sustava. I u tom smislu to znači bez obzira jel smiješna je podjela ako ovdje nešto govorim onda to mogu govoriti, ako govorim 20 metara dalje onda ne mogu govoriti i podliježem drugoj jurisdikciji odnosno drugim pravnim normama. Isto tako se to tiče i medija, vjerujem da bi puno više uveli reda u naše društvo, da bi se puno svi bolje osjećali kada bi proglasili da je dostojanstvo čovjeka temeljna vrijednost i preuzeli npr. iz švedske zakonodavne prakse i ako hoćete političke kulture obrasce ponašanja da bi to bilo daleko primjerenije, a onda sve ove rasprave ni mogli ni morali voditi. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa. Kolega Kovač, zaista vi ste za nekakve izmjene tumačenja saborskih zastupnika u odnosu na imunitet i izrečenu riječ, međutim činjenica je da cijeli klub MOST-a mora u 1. mjesecu ići na sud zbog stava o programu HRT-a kada je bio Saša Runjić ravnatelj programa. Mi smo dobili poziv u 1. mjesecu i idemo na sud. Kakva je to poruka saborskim zastupnicima? Dobro da nije optužio cijeli Sabor HRT zbog izrečenog stava o programu na HRT-u, eto pa odgovorite mi vi kako bi vi sada reagirali na to. Kolegice i kolege, možemo se još malo zadržati koncentraciju makar je petak popodne. Prema tome, dajem na glasovanje Prijedlog odluke Mandatno-imunitetno povjerenstva kako je bila izrečena. Molim vas glasujte tko je za.

Dakle imamo ukupno 79 ovaj čas u dvorani, 69 za, 4 suzdržana, 6 da je većinom glasova donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.